Det eneste punkt på dagsordenen er: 1) 2. behandling af lovforslag nr. L 122: Forslag til lov om ændring af lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling

Tak for det. Det her lovforslag havde vi en god drøftelse af i torsdags, hvor der var drøftelser af et ændringsforslag, som vi mener kunne være med til at gøre den her arbejdsfordelingsaftale endnu bedre. Det udspringer jo af en trepartsaftale, og vi i Venstre har stor respekt for, at arbejdsmarkedets parter finder sammen og sammen med regeringen finder nogle løsninger, der kan hjælpe virksomheder og medarbejdere igennem 2021, når det handler om arbejdsfordeling i torsdags lyttet mig til, at der er nogle rigtig skarpe, fine balancer, man har fundet i trepartsaftalen, den fleksibilitet, som vi gerne havde set, som gik på, at arbejdsfordelingen også skulle omfatte medarbejdere, som var ansat uden overenskomst, så lytter vi os til, at hvis vi ønsker, at det også skal blive en del af det her lovforslag, så er der en en risiko for, at denne trepartsaftale ikke bliver til virkelighed. Det har vi respekt for. Vi lytter os til, at der er nogle balancer, man har fundet med hinanden, og vi står bag den trepartsaftale og ønsker, at den skal blive til virkelighed, fordi den kan være med til at hjælpe både virksomheder og medarbejdere igennem 2021 på en måde, hvor man deles om arbejdet. På baggrund af det havde vi betænkningsafgivelse i går i Beskæftigelsesudvalget, og jeg ville her redegøre for, hvad jeg ville stemme til et ændringsforslag stillet af Nye Borgerlige, der skal omfatte, som jeg opfatter det, medarbejdere, som ikke er omfattet af en overenskomst, i forhold til den fleksibilitet, der er lagt ned i den her trepartsaftale, og jeg vil gerne her under andenbehandlingen meddele, at vi stemmer gult til det ændringsforslag, og at vi selvfølgelig stemmer for lovforslaget, når det kommer til tredje Jeg skal gøre det kort, fordi jeg synes faktisk, at det var et godt ændringsforslag, som Venstre kom med under førstebehandlingen, og da Venstre ikke selv ville stille det ændringsforslag, så gør vi det gerne i Nye Borgerlige. Vi synes, det er fornuftigt. Vi har stor respekt for den trepartsaftale, der er indgået. Vi mener faktisk, at den kan være ganske fornuftig, men der er bare lige den lille krølle, at vi har ansvaret for alle danskere herinde i Folketinget og ikke kun dem, som indgår i trepartsaftaler. Derfor syntes vi, det var en god forbedring, at den også skulle omfatte dem, ligesom den gjorde i den første aftale, man lavede, og derfor stiller vi selvfølgelig det her ændringsforslag, som der var der var en lang række partier der faktisk støttede under førstebehandlingen, og som vi selvfølgelig også håber støtter det her. Nu kan vi se, at Venstre ikke er helt enig mere, men det må Venstre så selv ligge og rode med. Vi syntes i hvert fald, at det var et godt ændringsforslag fra Venstre, og derfor stiller vi det nu. Tak til hr. Lars Boje Mathiesen. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Så er det hr. Bent Bøgsted, Dansk Folkeparti.

at man skulle have mulighed for at gå længere ned i antal i arbejdsstyrken og så stadig væk beholde nogle. Ellers skulle man sende alle sammen hjem, hvis man skulle have erstatning.

Derfor havde vi også debatten i sidste uge. I blå blok ville vi gerne have haft, at man kunne få det til at gælde alle. Så har vi forstået det sådan, at parterne siger, at hvis det skal gælde alle, så falder det til jorden. Vi vil også gerne tilgodese

uge. I den forbindelse kan man diskutere, hvad vi så skal gøre. For det var et rigtig godt forslag, vi havde sidste uge, om, at det skulle gælde alle, hvilket Nye Borgerlige nu har taget op.

en god måde at tilgodese alle på, men det kunne så ikke lade sig gøre. Vi har forstået på ministeren, at han ikke kunne køre videre med det. Hvis det faldt væk, kunne vi have haft en almindelig forlængelse af aftalen om de 50 pct. Den kunne have kørt videre, og det gør den så stadig væk, er det bare det op til de 80 pct., der ikke kører videre efter de nye regler her. Men Dansk Folkeparti stemmer gult til ændringsforslaget, selv om vi sympatiserer meget med det. Og så må vi opfordre ministeren til at se på, om der med de her ekstra nedlukninger er nogle ekstra tiltag, man måske kan have taget for at hjælpe dem, der ikke kommer ind under den her ordning. For der er i hvert fald nogle medarbejdere, der kan komme i klemme i den situation. Vi ved også, at

at lukke helt ned i den forbindelse. Det er især restauranter, der kan komme til at lukke helt ned. Det er så et ansvar, som på sig i den her forbindelse, hvis det her medfører, at der er virksomheder – restauranter og hoteller – der kommer til at lukke, fordi de ikke lige er med i den rigtige arbejdsgiverforening i den forbindelse. Så mister vi nogle arbejdspladser, men det går jeg ud fra at ministeren er Men vi vil ikke være årsag til, at f.eks. HORESTA får et problem, i forbindelse med at de gerne vil beholde nogle af medarbejderne. Vi stemmer for forslaget i sidste ende, men gult til ændringsforslaget.

indledningsvis sige her, at vi til og med næste tirsdag har rigtig mange afstemninger hernede i salen. Vi skal være her temmelig meget, og derfor vil jeg gerne understrege, at jeg har sendt en mail rundt til samtlige mf'er med en række anbefalinger med streg under befalinger. Det handler om, at vi, når vi går til og fra afstemning her i salen, har god afstand, og at vi, når vi er herinde i salen, så også bliver på vores pladser og ikke mindst undgår samtaler. Gem dem, til vi er færdige og kan tage dem i sikker afstand andetsteds. Og når man skal på talerstolen, er det sådan, at man går op på talerstolen ovre ved vandfontænen, og når man går ned, gør man det ad trappen her ved ministerbænkene. Jeg håber, vi alle sammen vil respektere det, for det er ret mange timer, vi skal være sammen herinde, og jeg behøver ikke at sige, at vi har set smittetallene her på det sidste. Overholder vi det her og passer på hinanden, kommer vi også godt igennem det. Jeg appellerer til, at vi passer på hinanden. Så kan vi gå i gang med afstemningen om ændringsforslagene. Der stemmes om ændringsforslag nr. 1 af et mindretal (NB), tiltrådt af et mindretal (LA), og der kan stemmes.

ændringsforslaget forkastet. Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 2 og 3, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af NB), eller om ændringsforslag nr. 4, tiltrådt af udvalget? De er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Det betyder, at vi af tekniske årsager skal have en pause nu, og det betyder også, at der starter et nyt møde i dag kl. 13.30, hvor der er en række afstemninger.